točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja odvraćanja, prevenciji i sprječavanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Operacija Atalanta), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu obrane gospodin Mate RAboteg. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Hrvatski sabor je u prosincu protekle godine donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Operaciji „Atalanta“ u skladu s kojom se u 2010. godini upućuje do pet pripadnika naših Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Sudjelovanje u Vojnoj operaciji Europske Republika Hrvatska potvrđuje svoj strateški cilj, a to je članstvo Europskoj uniji i time daje doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Isto tako angažmanom u Operaciji „Atalanta“ Republika Hrvatska dokazuje svoju spremnost aktivno doprinositi jednom od dugoročnih ciljeva Europske zajedničke vanjske sigurnosne politike, a to je potpora miru i sigurnosti u području Afrike. Uzimajući u obzir vrstu i opseg sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji „Atalanta“ postojala je potreba daljnjeg detaljnog uređenja pravnog položaja, te prava i obveza naših Oružanih snaga, sklapanjem dvostranog međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Sporazumom se predviđa odnosno uređuju se pitanja vezana za sudjelovanje Hrvatske u Operaciji „Atalanta“ te nesmetano obavljanje zadaća naših pripadnika naših Oružanih snaga u sastavu Oružanih snaga u sastavu ove Operacije, kao što su primjerice pravni položaj snaga, uvjeti transfera uhićenih i pritvorenih osoba u cilju njihovog kaznenog progona, zaštita klasificiranih podataka, zapovijedanje te financijski aspekti sudjelovanja. Sudjelovanje u međunarodnim mirovnih operacijama u skladu se sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske, i time se naša država svrstava u odgovorne članice međunarodne zajednice koji su spremni preuzeti svoj dio opće sigurnosti. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora u kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu unositi izmjene ili dopune u tekst međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj prijedlog zakona raspraviti pred ovim domom i prihvatiti ga po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Ante KOtromanović. Izvolite.

poznatoj Operaciji „Atalanta“. Mi smo već prije raspravljali ovdje i dali smo suglasnost, suglasnost da nekolicina naših časnika može sudjelovati u ovoj operaciji koja je važna, čuli smo od tajnika Ministarstva obrane, a čuli smo i prije razlozi koji su nas motivirali da donesemo odluku da uključimo naše časnike, prvenstveno mornaričke časnike u operaciju „Atalanta“ uz obale, odnosno mora Somalije. Da bi uspješna bila vojna operacija prije svega je potrebno dati jedan precizan politički okvir, mi ga imamo, mi smo čuli da taj okvir imamo, Međunarodna zajednica, prvenstveno Europska unija je

uz obale Somalije, otmica brodova, otmica ljudi i sve ono što ide uz takve aktivnosti. Politički okvir smo dobili, vojska da bi imala jasan cilj ona mora imati znači taj politički okvir, oni su napravili svoje vojne ciljeve i imaju svoje jasne zadaće, i sa te strane u ovom samom Sporazumu je to jasno i korektno napravljeno i tu ćemo to sve skupa kažem samo podržati. Da bi sama operacija bila uspješna potrebno je napraviti nekoliko stvari, prvo tu je zakonski okvir za djelovanje koji smo dobili, imamo ga ovdje, mislim da u tom kontekstu ne trebamo ništa posebno, imamo na Hrvatskom i Engleskom jeziku, to je špranca mi možemo sada diskutirati posebno o 7. članku da li je to baš najpogodnije za naše snage za Republiku Hrvatsku ali ja mislim da je okvir solidan i da tu nemamo što posebno nadodavati. Druga stvar, to je vrlo bitno, to je priprema i edukacija časnika. Priprema se radi bez obzira da li ide pojedinac ili veća skupina ljudi, ona se mora napraviti na samom terenu, napravi se u matičnoj zemlji to su nekolicina časnika, iskusni časnici koji su to već apsolvirali i oni su spremni i oni mogu napraviti jako puno, u promociji Hrvatske vojske, Republike Hrvatske na ovim zadaćama koje su dobili. Također treba napraviti edukaciju samih časnika, pripremiti zemlju u koju idu…, u koju idu, ja mislim da je to već uhodana špranca Ministarstva obrane i glavnog stožera s ove pozicije, pogotovo što ovo nije u tom smislu opasna, teška zadaća kao angažman naših snaga u Afganistanu, da ćemo biti na kraju jako zadovoljni sa rezultatima dobivenim dole, a biti će to bitno i za nas i za časnike koji su dole da da steknu iskustvo u radu, na primjer na jednom ratnom brodu koji je možda potpuno drugačiji od naših brodova, u samom zapovjedništvu koji idu, vidjet će način planiranja, način djelovanja i način života i rada u takvim sredinama. Treća i možda najbitnija stvar to je logistička potpora, kaže, kako se radi o nekolicini časnika, mislim da će to biti puno lakše održavati, puno puno lakše smo se i pripremili za samu zadaću. I npr. za razliku od Afganistana gdje smo imali gore problema određenih. Vidjeli smo zadnji puta gore upravo sa logističkom potporom i da je ona naravno jako bitna i važna i u ovom kontekstu također je izvodiva i ostvariva i tu ne trebamo očekivati određene probleme u samoj realizaciji zadaće. Neću kažem puno trošiti riječi. Klub SDP-a će poduprijeti angažman naših časnika u sudjelovanju u ovoj operaciji. I ono što želim reći na kraju, da tim ljudima želim uspjeh, sreću i naravno dolje dobro more i sretan povratak kući u Hrvatsku nakon završetka zadaće. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Evo dozvolite nekoliko riječi o prijedlogu ovog zakona kojim Hrvatski sabor treba potvrditi sporazum koji je potpisan između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije koja ima za cilj odvraćanje, prevencija i sprečavanje djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije. Svakako klub HDZ-a će poduprijeti prijedlog zakona. Ali mislim isto tako da je možda potrebno nešto više reći kada naši ljudi odlaze u ovakve mirovne operacije, bez obzira da li se radi o operacijama UNa-a, Europske Potpora hrvatske javnosti tim odlukama Hrvatskog sabora zaista će ovisiti u kojoj mjeri hrvatska javnost potpuno razumije probleme s kojima se međunarodna zajednica susreće i zbog čega čitava međunarodna zajednica sudjeluje u ovakvim mirovnim operacijama. I zbog toga bih možda rekao nekoliko riječi o tom širem kontekstu čak i u ovom konkretnom slučaju. Mislili smo da su razbojstva, pljačke, prepadi na moru dio naše prošlosti. No, međutim to više nije istina. To je dio naše stvarnosti, možda brutalna, svirepa, brutalnija nego što je to nekada bilo. Moderna oprema, moderni materijali, tehnologije oružane, bande, teroristi, zaista kroz te operacije ugrožavaju interese međunarodne zajednice u širem kontekstu. Nije to samo sigurnosno pitanje, ja bih rekao možda je to najmanje sigurnosno pitanje, to je i političko pitanje, ali svakako ono što nije istaknuto to je i gospodarsko pitanje. To je i ekonomsko pitanje i ekonomski problem. Mi smo svjesni da 20 tisuća plovila velikih brodova koji prolaze kroz Adenski zaljev, svim onim teretom naftom, plinom itd. su dio međunarodne svjetske trgovine. Takve oružane pljačke definitivno ugrožavaju svjetsko ekonomski poredak. Reći ću samo nekoliko brojeva. Osiguranje tankera koji prolaze kroz ovo područje nakon učestalih prepada su drastično porasla i iznose više od 500 tisuća dolara po jednom brodu. Sve to svakako ima ne mali utjecaj na cijenu nafte, na sigurnost i indirektno sve to ima utjecaja i na globalnu svjetsku ekonomiju, na stanje na burzama. Pa prema tome, moramo biti svjesni da ti poremećaji koji se dešavaju tamo negdje daleko uz obale Somalije na neki način utječu i na našu gospodarsku sigurnost. I zbog toga je itekako važno znati i razumjeti taj širi kontekst kada Hrvatski sabor donosi odluke, a hrvatska javnost sve to promatra i pita se koji je naš interes. Postoji itekako veliki i značajni interes, jer globalna ekonomija često govorimo kriza u Hrvatskoj je dio i refleksija onoga što se dešava u svijetu. I ovom slučaju o tome treba voditi računa. I zbog toga su Ujedinjeni narodi i Vijeće sigurnosti nizom rezolucija, Rezolucijom 18/14, 18/16 itd. poduprijelo aktivnosti i UN-a i NATO-a i drugih međunarodnih organizacija kako bi se uspostavila sigurnost koja je potrebna kako bi normalni svjetski, gospodarski sustav mogao funkcionirati. To je u ovom konkretnom slučaju dio i europske sigurnosne i obrambene politike čiji će dio vrlo skoro postati i Republika Hrvatska. I u tom smislu isto tako treba gledati na ove odluke koje donosimo u Hrvatskom saboru. U objašnjenju dan je jedan opći kontekst i mislim da ga je potrebno isto tako naglasiti. Sudjelovanjem u ovakvim mirovnim operacijama koje su u skladu sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske, naša država tj. Republika Hrvatska svrstava se među odgovorne članice međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta opće sigurnosti. U ovakvim raspravama u Hrvatskom saboru te je činjenice potrebno istaknuti. Zašto? Potpora hrvatske javnosti ne može biti automatizam. Trebamo slati vojnike u Afganistan. Zašto? Isto tako postoji širi kontekst i indirektno interes Republike Hrvatske da i to radim, neću sada govoriti o proliferaciji droga i o nekim drugim efektima. Republika Hrvatska svim onim što čini u svojoj vanjskoj politici profilira se kao poudan partner međunarodnoj zajednici. Ona na taj način ojačava svoj politički i vojni kredibilitet, kao ne samo država članica NATO-a, nego vrlo skoro i Europske unije. Sve to pridonosi stjecanju iskustava, posebno kao što je prije rečeno itekako su ta iskustva važna u području planiranja, implementiranja, zajedničkih operacija multinacionalnih snaga. To se ne može naučiti u Republici Hrvatskoj, to se može jedino naučiti sudjelovanjem u takvim međunarodnim operacijama. I one su iz tog aspekta važne, jer naši časnici i naši vojnici, dočasnici koji sudjeluju u takvim mirovnim operacijama jačaju taj svoj međunarodni profil, lakše komuniciraju, stvaraju prijateljstva. I ta povezanost Republike Hrvatske sa širom međunarodnom zajednicom itekako jača i kroz taj oblik međunarodnih operacija, vojnih u kojem ovaj čas sudjeluje preko 400 naših pripadnika. Hrvatski sabor kao što ovdje piše donio je 3. travnja 2009. godine odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu s kojom se Operacija Atalanta u 2009. upućuje do 5 pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske uz mogućnost rotacije. Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije potpisan je 27. srpnja prošle godine u Bruxellesu i potpisao ga je izvanredni opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske gospodin Baričević u statusu šefa misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici. To su važne činjenice koje treba istaknuti prije samog glasanja. Ovaj časa se naša tri časnika nalaze u tom prostoru. Jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske nalazi se na ratnom brodu francuskom, jedan se nalazi na ratnom brodu belgijskom a treći se nalazi u zapovjedništvu tj. u operativnom središtu zapovjedništva operacije u Velikoj Britaniji. Kao što je i ovdje rečeno ovim sporazumom regulirana su vrlo pragmatična pitanja koja se odnose na način sudjelovanja u operaciji, definira se pravni položaj odnosno naših časnika, definiraju se procedure koje se odnose na raspolaganje klasificiranih podataka, sustav zapovijedanja kao i financijske aspekte. Iz svega toga klub HDZ-a dat će potporu potvrđivanju ovog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije glede sudjelovanja naših časnika u ovoj važnoj operaciji koja predstavlja dio europske obrambene i sigurnosne politike. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite,

Na strani 1. se kaže da je sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu sa strateškim opredjeljenjima Republike Hrvatske čime se naša država svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta opće sigurnosti. Kaže se da Republika Hrvatska trenutno u mirovnim misijama ima angažirano ukupno 424 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske a broj se kreće u granicama utvrđenim dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2006. do 2015. Ja mislim da za nikoga od nas ovdje u ovome domu recimo to ne može biti sporno, ne može biti sporno niti naše sudjelovanje u mirovnim misijama. Bilo bi sporno presijecati neke koridore, ali pustimo sad to neću s time polemizirati. Znači, ne može biti sporno. Zašto? Zato jer Hrvatska je svojedobno primala vojnu pomoć i ja mislim da je isto tako obvezna uzvratiti vojnom pomoći Po nekim laičkim izračunima ovih 424 vojnika izvan Republike Hrvatske Hrvatsku na godišnjoj razini ili državni proračun svejedno, poreske obveznike košta oko 400 milijuna kuna. To je gotovo gospodo 1/10 vojnog proračuna. Tih 400 milijuna kuna možemo eto izraziti u ekvivalentu 55 milijuna eura ili 80 milijuna USA dolara. Znači, u ovom trenutku kada je riječ o sudjelovanju u ovakvim misijama Hrvatska apsolutno daje svoj maksimum. I u ovu vojnu misiju znači ATALANTA Hrvatska ili u njoj je prisutna danas sa svoja tri vojnika ili sa tri građanina ili tri časnika. Ono što mene brine to je naš angažman u Afganistanu. Da se mene pita svih tih 300 vojnika trenutno bi išlo kućama jer moje je mišljenje da je misija u Afganistanu izgubljena misija, da ćemo tamo proći kao Rusi po intervenciji kad je to bilo 78., ne mi nego NATO. Međutim, da se vratim sada na ovu Somaliju. Na strani 6. ovoga ugovora ili bolje rečeno sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije kaže se, citiram da je Vijeće Europske unije usvojilo zajedničku akciju o vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja, odvraćanja, prevencije i sprječavanja dijela piratstva i oružanih pljački uz obalu Somalije nazvana je operacija Na strani 7. se kaže, citiram da Republika Hrvatska pridružuje se zajedničkoj akciji u vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja odvraćanja, prevencije sprječavanja dijela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije i bilo kojoj zajedničkoj akciji ili odluci koju Vijeće Europske unije odlučuje o proširenju vojne operacije EU upravljanja krizom u skladu sa odredbama ovog sporazuma i bilo kojim potrebnim provedbenim dogovorima. A na strani 9. kada govorimo o zapovijedanju članak 5. onda se navodi recimo da sve snage, osoblje koje sudjeluju u vojnoj operaciji Europske unije upravljanja krizom ostaju pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela što je apsolutno dobro. Znači, sve te odredbe da ih sada ne prepričavam ili ne citiram ne mogu za nikoga biti upitne. Međutim, ono što ja osobno ne mogu nikako razumjeti kako je moguće da svijet, da Sjedinjene Američke Države, da Europska unija, NATO, Francuska, ne znam tko sve ne ne mogu kontrolirati prilike u tom dijelu svijeta i to ne na kopnu, to bi čak i razumio nego na moru. Ja jednostavno ne mogu shvatiti da uz prisutnost svih tih velikih svjetskih flota pa tamo je američka flota vis a vis Iraka, Irana, Afganistana, engleska flota, francuska flota. Znači da uz sve te moguće salite, ratne brodove, avijaciju koju svijet tamo ima koncentriranu, uz sve te američke baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji itd. da nije moguće kontrolirati ne znam prolaz brodova uz taj afrički rog koji dalje idu prema Suezu, prema Europi i tome slično. Ja to jednostavno ne razumijem i onda nam se dogodi recimo otmica broda od nekih 300 metara normalno natovarenih naftom. ispred kluba HDZ-a rekao da u tom dijelu mora godišnje prođe oko 20 tisuća raznih brodova. Ako to podijelimo sa 365 znači negdje oko 54 broda dnevno. Nemoguće je da se to na neki način ne može kontrolirati, to nije logično. Brodovi svi plove određenim striktno zadanim rutama, sve se to najavljuje, plovi u određeno vrijeme. Svaki prolaz rekoh se najavljuje, mi želimo pokoriti jedan Afganistan a ne možemo 2010. stati na kraj gusarima uz Somaliju koji, zamislite, u nekim uvalama znaju držati usidreno po 15, 20, 30 brodova kao da su ono veliko, Samsung ili Hyundai brodogradilište u Južnoj Koreji. Znači, kako da se to jednostavno ne može vidjeti iz zraka preko satelita, googlea ili ne znam koga? Ili se netko svjesno želi igrati sa cijenom nafte ili se igra sa dizanjem cijena osiguravajućim, tih naknada za osiguravajuća društva puštajući pirate da čine to što čine. Međutim, nema veze, o tome neka se neka druga tijela time bave. Mi ćemo isto tako, kao i moji prethodnici, u klubu IDS-a glasati za tu misiju, ali doista trebalo bi nam možda i objasniti kako je moguće da u nekoj uvali stoji parkirano ili usidreno, svejedno, 20, 30 brodova i da se ništa ne dešava. oteti brod u prisustvu tolike koncentracije vojske, paza i tome slično. No, bilo kako bilo rekoh i klub IDS-a apsolutno podržat će ovaj sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju naših vojnika ili časnika, svejedno, u toj misiji Atalanta koja se vodi uz tu obalu Somalije. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je klub HSS-a, gospodin Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predstavnici Ministarstva obrane, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da klub Hrvatske seljačke stranke podržava predmetni tekst zakona, odnosno ovog sporazuma jer je Republika Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku, uključujući vojnu operaciju uz obalu Somaliju, pod nazivom Atalanta usklađuje sa stajalištima i djelovanjem Također, sudjelovanje u navedenoj vojnoj operaciji od proljeća ove godine nedvojbeno je potvrda zrelosti kako države koja ih šalje, tako i razvijenosti i sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske koje u njima sudjeluju. Ujedno, potvrđivanjem ovog sporazuma, a time i novih zadaća bitno se osnažuje politički i vojni kredibilitet Republike Hrvatske u međunarodnom okružju. Na taj način Oružane snage Republike Hrvatske stječu nova važna iskustva iz područja provedbe zajedničkih ciljeva u operacijama multinacionalnih snaga. Nadamo se da će Vlada sa svojim tijelima pravovremeno izvršiti sve potrebne aktivnosti i zadaće iz sporazuma s međunarodnim partnerima u cilju učinkovite provedbe obaveza koje se očekuju od Republike Hrvatske. Također, još jednom pozdravljamo nastojanje Vlade iznijeta od strane predstavnika Ministarstva obrane koji na temelju dosad naučenih lekcija žele učiniti zaokret u u pogledu smanjenja broja mirovnih operacija u smislu okrupnjavanja snaga s ciljem olakšavanja opsluživanja odnosno servisiranja te povećanja sigurnosti naših pripadnika koji sudjeluju u niz drugih operacija. Ovim sudjelovanjem profiliramo se kao pouzdan partner koji zna odgovoriti različitim izazovima, a ovim radnjama ojačavamo vojni kredibilitet Republike Hrvatske i kod zemalja članica Oružane snage Republike Hrvatske ovim sudjelovanjem testiraju svoju sposobnost za vođenje udaljenih logističkih i zahtjevnih operacija. Sudjelovanjem u operaciji Atalanta još jednom dokazujemo svoju spremnost i aktivno doprinosimo dugoročnim ciljevima zajedničke vanjske i sigurnosne politike Na kraju naše rasprave još samo želimo pohvaliti i pozdraviti sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije te civilno osoblje koje sudjeluje u mirovnim operacijama širom svijeta na aktivnostima kojima se postiže očuvanje mira i pruža druga humanitarna pomoć. Klub Hrvatske seljačke stranke dati će potporu ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite, gospodine zastupniče. Možete i sjediti da bi vam malo bilo lakše Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, na vašoj uviđavnosti, ali nije mi problem stajati tako da ću, već sam zahvalan na tome što ste mi dopustili da odavde s mjesta govorim, a ne za govornicom. Već smo prošle godine imali raspravu u svezi operacije Atalanta, a ne Atlanta kako mnogi govore, a radi se dakle o misiji Europske narečenom tekstu radi o pridonošenju odvraćanja, prevenciji i sprečavanju dijela, samo dijela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije. Dakle operacija Atalanta, afrički rog na istočnoj obali kontinenta, crnog kontinenta Afrika. I tada u raspravi, dakle u prošloj godini kao i sada, klub HDSSB-a je bio nesuzdržan nego jasno protiv sudjelovanja hrvatskih vojnika u toj operaciji. Razlozi zbog kojih je to bilo, ja ću ih ponoviti i danas, je taj što je to misija evo u, da kažem, pretpristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Brodovi koji plove, kako je rekao kolega Kajin, uz istočnu obalu Afrike nisu kutije šibica, brodovi kojih ima oko 50 dnevno, a onda kada pomnožimo sa 365 dana je to vrlo impozantna brojka. Mi se sjećamo konvoja na Atlantiku u vrijeme 2. svjetskog rata kada su bili brodovi zaštićeni trgovački sa vojnom komponentom i uredno su prevozili i prenosili materijal iz iz slobodnih Sjedinjenih Američkih Država, ratom nezahvaćenih, u Europu. Zato je zaista danas pomalo čudnovato da evo i od naše da kažem naše države, Republike Hrvatske se u neku ruku očekuje također jedna vojna pripomoć u ljudstvu za ovakve velesile vojne kojima je sasvim sigurno stalo do prijevoza i dakle goriva i svih ostalih materijala sa istoka prema Sueskom kanalu i Mediteranu pa nadalje prema zapadnoj i sjevernoj Europi. S obzirom da sa Europskom unijom i pokazujemo stalno dobru volju i dobre namjere i dobru vjeru o prijamu Hrvatske u Europsku uniju stalno i zadnjih, posljednjih ovih dana imamo problematiku koja se stalno veže uz određena poglavlja i Hrvatska nije članica Europske unije, a evo ja neću reći da se mora sa rogatim bosti. Ali evo, Hrvatska je kako vidim iz većine ovih rasprava po klubovima pristaje uredno da pošalje svoje vojnike u jednu misiju koja je u najmanju ruku rekao bih čudnih namjera. To je samo zapravo prevencija, odvraćanje kako piše u tekstu ovoga prijedloga zakona. Dakle, odvraćanje od piratstva i oružane pljačke. Danas u vrijeme sofistificirane tehnologije, u vrijeme dakle satelitske ere itd. ne može se sakriti, 5, 10, 15 brodova kao da su to kažem kutije šibica pa ih se ne vidim. I zaista nije jasno kako uopće je moguće odvesti 300 km nekakav brod iz Indijskog oceana u nekakvu skrovitu uvalu, lučicu ili luku i da bi se onda ucjenjivalo vlasnike ili pak države čiji su, gdje su brodovi registrirani. Radi li se tu zapravo i o određenoj sprezi, radi li se tu o igrama u svezi cijena nafte na svjetskom tržištu ili nešto drugo. Radi se i o tome da mi nismo članica Europske unije i ne znamo kada ćemo biti da se ne zavaravamo ovdje, znamo da smo imali obećanja razno raznih. 2010., 2011., 2012., 2013. itd. a evo mi nekako snishodljivo i uredno izvršavamo šta god se od nas zatraži pa evo šaljemo i vojnike u jednu neizvjesnu misiju u Indijski Indijski ocean, časnike naše. Ja znam da je naša vojska spremna, znam da naša vojska ima iskustva, znam da je cijenjena u svim svjetskim vojnim, kod svjetskih vojnih analitičara, znam da je dakle ona potpuno spremna. Ali s obzirom na ove činjenice koje sam iznio i s obzirom da smo stalno tu negdje blizu Europske unije, i pitanje čekaju li se i ostale zemlje tzv. Zapadnog Balkana, a vidimo da se štošta događa u europskoj i svjetskoj politici.

somalske obale ili afričkog roga kako god to hoćete. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prije toga ispravak gospodin Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Ma samo bih ispravio kolegu Grubišića. On je rekao citiram da je to misija čudnih namjera. Nije to misija čudnih namjera. To je jedan dosta veliki problem. Prošle godine na zasjedanju parlamentarne Skupštine NATO-a ta piraterija je bila jedna od glavnih tema. Ne radi se o ovim kalkulacijama koje se ovdje spominju. Zaista to nije jednostavno riješiti, nije to tako jednostavno. Radi se o malim brzim brodovima, radi se o nesređenoj situaciji u Somaliji u tim zemljama i tu je problem. Inače se radi o tim piratima koji su živa sirotinja koje ponekad čak bolje da ih uhvatite, bolje žive onda nego dok su u tim brodovima. Ali ukoliko budemo mi kao Parlament stavljali u sumnju, dakle da se radi o čudnoj namjeri mislim da bi mogli doći do krivih zaključaka, a i neki drugi bi mogli doći do krivih zaključaka. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Tonino Picula. Izvolite. **Picula, Tonino (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodo iz Ministarstva obrane, kolegice i kolege. Upravo o ovome što je sada navijestio zastupnik Jurjević mislim da bi trebalo

koja smo dakle raspravljali, a tiču se suradnje sa našim neposrednim susjedom Srbijom na poboljšanju sigurnosnih prilika. Mislim da treba podržati i ovaj prijedlog zakona koji će osigurati hrvatski doprinos u uspostavi reda u jednom samo prividno udaljenom dijelu svijeta. Prije godinu dana Europska unija pokrenula je antipiratsku misiju "Atalanta" ispred obala Somalije. Ta mirovna operacija obuhvaća zaštitu brodova u sklopu svjetskog programa za za hranu, zaštitu trgovačkih brodova koji plove u tom području uključujući i nadzor obalnog područja Somalije, te poduzimanje nužnih koraka kao što je upotreba sile. Iako je problem piratstva trajao duže vremena u rujnu 2008. godine somalijski gusari su prvi put ispalili projektile na francuski tunolovac koji je plovio na velikoj udaljenosti od 420 nautičkih milja od obale. Brod je uspio pobjeći, ali cjelokupna europska flota tunolovaca koja djeluje u zapadnom dijelu Indijskog oceana morala se povući prema Sejšelima. Vjerojatno da pojasnimo motive dakle ove akcije. Riječ je o 55 francuskih i španjolskih brodova, 2000 zaposlenih ribara i 200000 tona ulovljene ribe. Područje gusarenja, Adenski zaljev, strateški prolaz između Indijskog oceana i Crvenog mora tada je kvalificirana kao najopasnija zona na svijetu. Moramo znati da polovica nafte i plina prolazi tim pomorskim putem između Somalije i Jemena, a svake godine tu količinu nafte prevozi 16000 brodova, odnosno 40 brodova na dan. Prema podacima međunarodnog pomorskog ureda somalijski su gusari od siječnja do listopada 2008. godine uspješno izveli 60 napada i naplatili više od 18 milijuna eura, internationale nevladinoj organizaciji za okoliš koja nadgleda ilegalne pomorske aktivnosti u regiji somalski gusari su izveli 126 napada već do sredine prošle godine od čega 44 uspješne otmice brodova. Vojnici iz zemalja Europske unije nemaju isključivo zadatak zastrašivanje pirata. Oni napadače smiju i uhititi, te zaplijeniti njihove brodove i opremu. Ne smiju ih proganjati na kopnu već isključivo na moru. Međutim, kao što je rečeno ali nedovoljno jasno gusarstvo je samo dio problema, vrh ledenog brijega, jer duboki uzroci gusarstva nalaze se u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj krizi na tom području, a ne na moru. Drugim riječima problemi sa somalijskim piratstvom nalaze se na kopnu. Somaliju koju nazivaju zemljom bez države i nakon gotovo 20 godina nema stabilnu vladu, u zemlji razrušenoj u građanskom ratu oko 4 milijuna ljudi neposredno ovisi o međunarodnoj humanitarnoj pomoći, dakle kao jedno cjelokupno stanovništvo Republike Hrvatske. To gusarstvo je početkom 2000-ih obuhvaća svega nekoliko 10-aka ribara ili bivših obalnih čuvara koji su djelovali ovisno o prilikama, ali u međuvremenu se razvilo i razgranalo. Tko se bavi gusarstvom? To su ponajprije mladi ljudi koji su gladni i ne boje se smrti. To pridonosi preživljavanju tisuće obitelji u zemlji bez ekonomije i administracije. Uzimanje talaca tamo je postalo gotovo pa industrija, s naručiteljima, financijskim mrežama, ekipama za otmice, s brodovima s kojih se puštaju čamci koje radari ne mogu otkriti, katkad evo i na nekoliko stotina milja od obale. Broj piratskih napada raste, a novcem od otkupnina kriminalci su modernizirali svoju opremu. Kupili su veće brodove kojim mogu presretati plijen i na otvorenom moru. Područje koje kontrolira misija Atalanta je veliko čak 5 milijuna kilometara a to je otprilike površina Europske unije. Prema raspoloživim podacima oblasti iz koje se pokreću gusarske aktivnosti dobiva postotak od svake otkupnine. Novac što je interesantno odlazi i u javnu potrošnju tog područja, uključujući u bolnički i školski sustav. Te su otkupnine u posljednje vrijeme narasle sa 2, 3 milijuna na 4 milijuna dolara mjesečno. Zahvaljujući uspostavi svojevrsne gusarske burze i povećanom broju ulagača u gusarstvu, takvu agilnost ulagača i izvođača najbolje opisuje stav jednog od organizatora te gusarske burze koji kaže neka nas koalicija koja nas progoni samo radi svoj posao, mi nemamo briga jer naš moto je u poslu otmi ili umri. Podsjećam, kolegice i kolege, uz obalu Somaliju godišnje se preveze oko 12% globalnog morskog tereta. Rezolucija 18/16 Vijeća sigurnosti iz lipnja 2008. bio je prvi znak međunarodne mobilizacije protiv gusarstva. Tom rezolucijom se dokida konvencija UN-a o pravu mora usvojena 1982. godine u Montegu Bayu na koji se mi vrlo često pozivamo u Hrvatskom saboru kad dokazujemo naše pravo na more u Piranskom zaljevu. Tim je sporazumom bio priznat suverenitet obalne države nad njezinim teritorijalnim vodama kao u ekonomskom pojasu od 200 milja. Represalija protiv gusarskih djela bila je dopuštena samo na otvorenom moru, a sada je ulazak ratnih brodova dopušten u teritorijalne vode Somalije. je početkom prosinca prošle godine produžila misiju Atalanta za još godinu dana, a proširene su i ovlasti misije. Sada je mandat proširen i na prostor ilegalnog ribarenja. Bilo bi dobro kada bi Europljani mogli dobiti pomoć i od Afrikanaca u ovoj misiji, Europska unija namjerava obučiti oko 3 tisuće somalskih vojnika iz zemalja afričke unije za borbu protiv pirata. Također i na kopnu. Konačna odluka o tome još nije donesena. Kolegice i kolege, dobro se prisjetiti da je pred 10-ak godina u rujnu 1999. Hrvatska po prvi put poslala u mirovnu misiju UN …/Govornik se ne razumije./… u Sierra Leone 10-ak svojih časnika u svojstvu …/Govornik se ne razumije./… Danas od ukupno 18 mirovnih misija UN-a Republika Hrvatska sudjeluje u njih 15 i ima angažiranih 424 pripadnika oružanih snaga. Mislim da bi Hrvatska sudjelovanjem u operaciji Atalanta doprinijela internacionalizaciji uspostave mira, umjesto internacionalizaciji širenja rata, a što je zakonita posljedica intervencija pojedinačnih protagonista. Hvala

Naime, nakon hladnog rata smanjen je broj pomorskih patrola što je omogućilo organiziranost piratstva, a poglavito na uskim tjesnacima kao što su Malijski zaljev i Adenski zaljev. Piratstvo u Somaliji čini 30% svjetskog piratstva, što je 2006. godine zabilježeno 239 piratskih napada, 2007. godine 263, znači povećao se. Rezolucijom Vijeća sigurnosti iz 2008. godine, a i odlukom Europske unije kako bi se zaštitili trgovački brodovi koji prevoze hranu za Somaliju, angažirane su europske snage u sastavu 14 brodova, 3 zrakoplova iz sastava oružanih snaga Velike Britanije, Francuske, Grčke, Španjolske, Njemačke i Švedske, pod zapovijedanjem kontraadmirala Petera Hudsona iz britanske kraljevske mornarice. Hrvatski sabor 3. travnja 2009. godine donio je odluku o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga u operaciji Atalanta. U operaciju Atalanta upućuje se do 5 pripadnika uz mogućnost rotacije, sa zadaćom odvraćanja i prevencija i sprečavanja dijela piratstva i oružane pljačke i oružane pljačke uz obalu Somaliju. U operaciju Atalanta upućuju se pripadnici hrvatske ratne mornarice, znači časnici ili dočasnici. dosta i sličnih, a i različitih mišljenja oko te operacije. Naime, po svemu onome što sam uspio pročitati u ovih 2 mjeseca koliko smo imali na raspolaganju za pripremu za ovaj dio, ti gusari su najsiromašniji sloj somalijskog naroda, ali zasigurno da taj siromašni narod ne može imati tako brze pokretne brodove i glisere i tako dobro naoružani, što upućuje na to da je to ipak na kopnu organizirano sa od strane, organizirano od strane određene mafije, odnosno određenih poslova koji su taj dio posla uključili tu jadnu sirotinju koja treba zaraditi za kruh, a da bi ovi na ovim burzama o kojima se danas govorilo, odnosno krajnja korist najviše bi dopalo kriminalcima i mafijašima. Mislim da je upućivanje naših 5 dočasnika, odnosno časnika u tu operaciju jedno novo iskustvo za naše pripadnike Hrvatske ratne mornarice, koji su se uključili i poslije Domovinskog rata u Hrvatsku ratnu mornaricu i nisu imali tih ratnih iskustava kao što ljudi koji su otišli, koji su mladi završili, ljudi koji su završili škole tek 2000. i 2002., 2003., 2004. i 2005. godine da im je to veliko iskustvo u tome dijelu i da je čast RH da sa svojim dijelom sudjeluje među skoro 2000 pripadnika koji tu tu operaciju tamo brane, europskih pripadnika oružanih snaga i mislim da uz što im treba poželiti sreću i uspjeh da treba svakako podržati ovu odluku jer ona je na dobrobit cijelog svijeta. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. za naravno podržati ovaj sporazum, ali i spomenuti da je velika umješnost hrvatskih pomoraca i pomorskih kapetana. Pa imate primjer od prošle godine jednog dubrovačkog kapetana koji je s putničkim brodom baš na obalama Somalije pritekao u pomoć jednom trgovačkom brodu i spasio taj brod i na kraju je nagrađen "Plavom vrpcom" Vjesnika pa i o tom možda aspektu bi trebalo voditi računa. Naravno podržavam ovaj sporazum, ali evo imam jedno osobno iskustvo sa drugih obala ne Somalije, ali to je bilo '80-ih godina na obali Indonezije, na prolazu između Indonezije i Singapura kad sam se slučajno našla na jednom brodu trgovačkom kojem su prijetili gusari i upozorenje od gusara. Tada nije bilo nikakve obrane, nikakvog oružja nikakvi nije bio uspostavljen sustav i pomorci na brodu su se poslužili vodenim topovima i bodljikavom žicom kojom su se pokušali spasiti od tih gusara koji bi trebali preko krme doći na brod. Zato mislim da treba i o tom aspektu i o svim svjetskim pomorcima voditi računa i stoga

zastupnicama i zastupnicima koji su podržali ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma, ali isto tako imam potrebu osvrnuti se na komentar zastupnika HDSSB-a koji je

je i procjena Vlade Republike Hrvatske, a također očito iz priloženih diskusija i većine zastupnika hrvatskog Sabora da je sudjelovanje RH u ovoj vojnoj operaciji u političkom interesu vojne operacije EU u političkom interesu RH, ali isto tako i u interesu Oružanih snaga RH jer to znači ustvari razvijanje novih vojnih sposobnosti. To znači ustvari sticanje dodatnih iskustava u planiranju i primjeni zajedničkih operacija u multinacionalnom okružju. To znači također razvijanje interoperabilnih procedura. To znači također sticanje iskustava u potpori udaljenih i logistički zahtjevnih operacija. I na kraju moram reći da ni hrvatska Vlada ni ovaj Sabor nije donio odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u nijednoj operaciji, a da prethodno Ministarstvo obrane nije dalo kvalificiranu i stručnu procjenu o sposobnostima naših oružanih snaga da uspješno izvrše one zadaće koje bi se tražile od sudjelovanja RH u nekoj međunarodnoj mirovnoj operaciji. Prema tome još jednom hvala onima koji razumiju o čemu se radi i hvala na potpori za podršku za prijedlog ovoga zakona. sam ja govorio o pritisku EU na Hrvatsku. Niti jednom riječju nisam govorio o pritisku EU na Hrvatsku u svezi slanja naših vojnika, naše mornarice, pripadnika naše mornarice u Somaliju. u Somaliju. Mislim da RH, kažem više ovako ima svoje prijedloge i ocjene kojim pristaje bez ikakvih nekakvih nekakvih posebnih pregovora, nekakvih posebnih u svezi odlaska naših vojnika na ovakva udaljena područja. udaljena područja. O tome i o namjeni ove "Operacije Atalanta", kao i o ciljevima gusarstva, malo je spomenuo vrlo stidljivo i gospodin Bilonjić u svojoj raspravi tako da mislim da pitanje Somalije se treba riješiti i to siromaštvo i sve ostalo tamo gdje je ono i nastalo. Dakle, gospodarskom, političkom i svakom drugom i drugom i ekonomskom pomoći državi koja se zove Somalija, a ne na ovaj način. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti.